Čusmo kako ne valjaju putevi i kako ne treba da se grade putevi zato što neko što neko drugi pre Aleksandra Vučića nije znao i nije umeo da ih izgradi. Čuli smo kako 22 kilometra autoputa od Rume do Šapca ne valja ništa, kako 22 kilometra autoputa od Rume do Šapca ne valja ništa, a inače nekoliko godina pre nego što je taj autoput završen imali smo nelegalnu ponudu tadašnjeg predsednika opštine Šabac koji je dovodio nekog kanadskog investitora, nudio mu taj put na koncesiju, zvao se Zelenović, mislim, i predlagao da se naplaćuje ta deonica negde oko 9,5 evra u jednom pravcu. Tako su oni zamišljali da grade puteve.Izgrađeno je 22 kilometra autoputa od Rume do Šapca, zajedno sa mostom, i možete da pitate građanke i građane Šapca da li im to ne treba ili im treba. Ako pogledate koliko automobila prolazi tim putem, videćete da im treba. Sada se gradi 54 kilometra brze saobraćajnice od Šapca do Loznice i ona će biti završena do kraja ove godine.Šta god ko mislio o tome, ko god to pokušavao to da spreči, očigledno Loznica ne treba da bude vezana brzom saobraćajnicom, jer to, navodno, nije potrebno. Ne treba ni Požarevac da bude priključen na autoput, jer šta će to njima,

Ne treba da bude ni Kraljevo priključeno na autoput, jer zašto, čemu to? Ne treba ni Požega. Zašto? Važno je da se ništa ne radi da bi moglo da se kaže kako se u Srbiji ništa ne radi.Do kraja ove godine biće završeno skoro 166 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Završiće se, priključiće se Valjevo, preostalih 5,8 kilometara će biti završeno već do septembra, biće urađeno na Dunavskom koridoru ne 23, već između 35 i 40 kilometara, i Dunavski koridor će biti završen do septembra naredne godine, godinu i po dana pre roka, pre nego što piše u ugovoru. Biće završena brza saobraćajnica od Šapca do Loznice 54 kilometra. Biće spojeni od Koševa i Trstenik i Vrnjačka Banja, šta god ko mislio o tome i ko god mislio u ovoj sali da to nije potrebno, jer tim građanima verovatno, ne treba put, šta će njima put?Biće završena brza pruga od Novog Sada do Subotice već krajem novembra, godinu i po dana pre roka, pre onog roka koji stoji u ugovoru. Imaćemo brze vozove između Novog Sada, Beograda i Subotice do kraja ove godine, a do 2027. godine biće završen kompletan Fruškogorski koridor 47 kompletan Dunavski koridor 68, skoro kilometara 69 kilometara. Biće završena Sremska Rača – Kuzmin, već ove godine, što znači da je to prvi deo autoputa Beograd – Sarajevo. Biće završeno do Požege.

Samo pročitajte, samo otvorite lepo i pročitate koliko je to kilometara. Ne znaju da pogode kilometražu, a onda lupe cifru koja je za jedno 20% najmanje manja nego što je ugovorena prva deonica tog puta. Ni to ne znaju.Ne znaju da kažu, a kažu da će Karađorđe koštati toliko, a tek će u oktobru biti završen projekat za Karađorđa. Sve dok ne završimo projekat to su samo pretpostavke. U novembru će biti izdata građevinska dozvola za Karađorđa i Karađorđe će biti izgrađen.Pored toga, ove godine počećemo da gradimo brzu prugu prema Nišu, tunel Stalać – Đunis, tunel broj četiri na deonici Stalać – Đunis počeće da se radi sada u julu. To je prva deonica koja će se raditi između Beograda i Niša. Do kraja ove godine počinjemo da radimo deonicu Stalać i imaćemo završen tender za drugu i treću deonicu pruge Beograd – Niš. Gradićemo od Velike Plane do Paraćina i od Paraćina do Niša već na proleće sledeće godine.

smo čuli da nam putevi ne trebaju, da ne treba ništa da se radi, a inače smo čuli još jednu stvar. Kada god se uzimaju krediti od Evropske investicione banke, morate da dokažete da gradite tako da se ne narušava životna sredina. To je valjda prirodno i normalno, kao što se vodi računa o socijalnim aspektima, o raseljavanju ljudi, o tome da se obezbede stanove za one koji su čak i neformalno naseljeni. To su standardne procedure koje postoje decenijama unazad i nemaju nikakve veze sa godinama unazad, recimo sa poslednjih nekoliko godina.Čujemo godina.Čujemo stvari da to ima veze sa nalazištima. Ne, nego ima veze sa ljudima, bre! Ima veze tamo gde žive ljudi da se izgrade put i pruga! To je put! To je cilj ove Vlade da se izgradi 480 kilometra puteva do 2027. godine, da ljudi budu povezani putem, da mogu da žive od svog rada, da mogu da dođu od Čačka za sat i 50 minuta do Beograda. To je cilj! Da mogu da dođu od Loznice do Beograda za sat i 10 minuta. To je cilj! Zato se grade putevi, da može da se putuje između Subotice i Beograda prugom za sat i 10 minuta. To je cilj! Da se stiže iz Niša do Beograda za sat i 40 minuta. To je cilj!Kad cilj!Kad se gradi i dok god se gradi put ili pruga tu dolaze nove investicije, tu se razvija lokalni turizam, lokalni biznisi i to je valjda normalno, to je valjda nešto oko čega se slažemo. Valjda je prirodno da se izgrade putevi. Niko nije smislio te puteve prošle godine, nalaze se u planovima Srbije desetinama godina unazad. Niko nije izmislio da se gradi sad pruga ili put baš tu i na toj trasi, nego samo niko drugi to nije hteo da radi.Prema tome, nastavićemo da gradimo puteve i pruge, gradićemo ih brzo, gradimo ih najviše u Evropi. Pričam o brzim prugama i uradićemo tako da ova zemlja bude saobraćajno povezana. Kada je saobraćajno povezana to je prava decentralizacija, jer ona ljudi mogu da ostanu da žive u svojim mestima, mogu da žive u jednom mestu, a da rade u drugom mestu. Mi danas imamo skoro 3.000 pretplatnih karata za brzi voz između Novog Sada i Beograda, a to znači da ljudi žive u Novom Sada i rade u Beogradu ili obratno. Sutra ćemo imati za Suboticu. Kada bude završena brza pruga između Novog Sada i Subotice, putovaće se 44 minuta između Novog Sada i Subotice. Ljudi mogu da žive u Novom Sadu i da rade u Subotici. Imaće veći izbor zanimanja, moći će da rade za bolje plate. To je razvoj zemlje i moći će da ostanu tu gde žive.Izgradnja brze pruge i rekonstrukcija pruge od Subotice do Sombora i od Vrbasa do Sombora znači život za Sombor. Znači da će ljudi iz Sombora biti vezani prugom koja se vozi brzinom od 120 km na sat do Subotice i da će biti vezani do Vrbasa, pa će moći da se voze brzom prugom ili prema Budimpešti ili naravno, prema Nišu. To je cilj i to jeste osnova privrednog razvoja zemlje.Ako hoćemo decentralizaciju i da svi ljudi ne žive u dva ili tri grada kao što žive u Grčkoj, u dva grada tri četvrtine stanovništva, onda treba izgraditi puteve i pruge a to se sada radi. Nemoj samo da pričamo da nam nisu potrebni putevi i pruge jer to nije tačno i od toga ljudi imaju koristi.Kad pričamo, na kraju, o zapadnoj Srbiji, tu će biti urađeno još nekoliko infrastrukturnih projekata, na zadovoljstvo građanki i građana. Krećemo u rekonstrukciju pruge od Rume, Šapca do Loznice, to je prvi deo pruge Beograd - Sarajevo. Potpisali smo sa Vladom Bosne i Hercegovine, čekamo da prođe kod njih njihove procedure, da i oni i mi apliciramo za svoj deo kako bi se gradila pruga prema Sarajevu. Ta pruga će biti za brzine od 120 km na sat i mislim da je dobro i za građane Loznice i sve druge da budu povezani brzom prugom kojoj brzine od 120 km na sat sa Beogradom.Takođe ćemo produžiti brzu saobraćajnicu do Malog Zvornika, to je dvadesetak kilometara, mislim 21 ili 22. Radiće se pruga između Valjeva i Loznice inače počinjana tri ili četiri puta, konačno će se raditi. Ono što je najvažnije, što mislim da je posebno važno, probiće se tunel Proslop koji će biti veza kada idete od Ljubovije prema Valjevu. Tu se neće raditi ni brza saobraćajnica, ni autoput, biće postojeći put ali taj tunel će smanjiti, ubrzati put, povezati izlazak Valjeva Valjeva na Drinu i biti važan ne samo za Ljuboviju nego i za Bratunac i za Skelane i za Srebrenicu i za sva mesta sa one strane Drine, jer će veoma brzo i lako ljudi moći da dođu do Valjeva, a onda brzom saobraćajnicom do autoputa Miloš Veliki, a potom tamo gde žele.Počeće rekonstrukcija pruge od Valjeva do Vrbnice, 210 kilometara i to sa sredstvima EU i počećemo, završićemo do kraja godine Niš – Brestovac.Krenuli smo da radimo obilaznicu oko Niša, železničku obilaznicu, o kojoj se inače priča decenijama pa nikom nije palo napamet da je radi.

Kao što će do kraja godine biti završen Niš – Brestovac, kao što će biti završen i Niš – Dimitrovgrad, koji se takođe ubrzano radi.Sa Vladom Severne Makedonije potpisali smo memorandum da zajednički nastupimo za sredstva, i to ćemo tražiti iz plana rasta EU, za sredstva koja treba da omoguće izgradnju brze pruge od Brestovca do Skoplja preko Preševa.To je ono što nas čeka i to su planovi koje ćemo ostvariti.Zato ajmo da pričamo o tome gde još treba nešto da izgradimo, a nemoj samo da pričamo da nam nisu potrebne pruge i putevi.

nemate pravo na repliku. Nije vas pomenuo, nije uvredljivo govorio o vama, nije. Po Poslovniku nemate pravo na repliku.Dakle, mi možemo ovde sada da debatujemo. Vi postavite pitanje ili tezu,

Dame i gospodo narodni poslanici, koliko je meni poznato sumporna i hlorovodonična kiselina i danas stiže u Šabac kao je stizala i pre deset i pre 50 godina zbog između ostalog potreba fabrike „Zorka“ u Šapcu koja proizvodi mineralna đubriva pa se nije desilo ni Šapcu ni Šapčanima ništa strašno zbog toga.Hteo toga.Hteo bih da postavim jedno pitanje ne koleginici koja je diskutovala maločas, nego jedno retoričko pitanje. Kažite mi gde su vam sada ovi fantomski birači? Gde su vam sada falsifikovani birački spiskovi? Pretili ste da ćete da podnosite krivične prijave zbog krađe izbora

božijeg dana tokom novembra i decembra prošle godine neko od vas ili neko od vaših aktivista izlazio je u javnost sa potpuno netačnim informacijama o tome kako naseljavamo grad Beograd sa ljudima iz unutrašnjosti, kako su desetine hiljada ljudi nelegalno iz Republike Srpske glasali na lokalnim izborima za opštine i gradove u Republici Srbiji, pa je onda Dragan Đilas pričao o tome kako birači žive u napuštenim telefonskim centralama, u trafostanicama, pa se kod nekog tamo nalazi upisano na stanu 50 ili 100 ljudi.Kako više ne pričate o tome? Kako to više nije tema? A bila je toliko važna tema da ste zbog toga išli u Evropski parlament, pa ste tamo tužakali sopstvenu državu da smo pokrali izbore, da se bavimo izbornim inženjeringom, pa ste napadali ljude iz Republike Srpske. Smetala vam je tada i Republika Srpska kao što vam smeta i danas.Ali se onda u Evropskom parlamentu izleteo izgleda vaš ustavni stručnjak, Tanasije Marinković, pa onda rekao – dobro, sve bi to bilo u radu i oko biračkih spiskova i oko fantomskih birača i oko rezultata izbora samo kada bi se dobila ona famozna peta frekvencija. Čovek je rekao suštinu. Niti su vas zanimali birači, ni birački spiskovi. Znali ste vi vrlo dobro da je birački spisak potpuno javna evidencija koja se nalazi na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i da apsolutno svaki građanin Republike Srbije može da izvrši uvid u birački spisak. Ne, vi ste dva meseca konstantno postavljali samo pitanje – dajte nam birački spisak, dajte nam birački spisak.Zašto ovo govorim? Izbori su završeni. Gospoda su sela u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Nema više teme biračkog spiska. Nema više fantomskih birača. Sada se stvara jedna nova atmosfera građanskog rata, kao što je bila stvarana u novembru i decembru 2023. godine. Ovoga puta atmosfera građanskog rata stvara se oko litijuma. I sada se narod huška, sada se narod poziva da izlazi na ulice, da se blokiraju saobraćajnice, da se izlazi na trgove naših opština i gradova zato što, zamislite, diktatorski režim Aleksandra Vučića hoće da potruje celu Srbiju.Sada se samo postavlja pitanje – da li to radite sami ili to radite uz pomoć nekoga iz inostranstva kome ne odgovara stabilna i jaka Srbija?Prošle godine ste pokazali ko su vam saveznici, najveći protivnici i najveći mrzitelji Srbije u Evropskom parlamentu su vam frenetično aplaudirali dok ste u decembru 2023. godine iznosili najmonstruoznije neistine vezane za izbore u Republici Srbiji.Sada ste to sve zaboravili. Sada to više nije tema. Sada više nema fantomskih birača. Sada niko ne živi i ne glasa u kućicama za ptice, u telefonskim govornicama, u trafostanicama. Sad kod rukometaša tog i tog više ne živi na adresi 100 ljudi. To više nije tema.Sada se stvara jedna nova atmosfera, stvara se atmosfera oko litijuma i ako malo saslušate ove ljude koji sede sa naše leve strane, svi počinju svoje govore na isti način – pa eto, ja se ne razumem baš mnogo u litijum, ali to je jako strašna stvar i naneće ogromnu štetu državi Srbiji.Kao što ste prošle godine besomučno lagali oko biračkih spiskova, oko fantomskih birača, tako sada besomučno lažete i plašite građane Srbije oko iskopavanja litijuma, a to radite,

i pokušava da destabilizuje ne Aleksandra Vučića samo, nego ovu državu i ovaj narod, iz mnogo razloga, a neki od tih razloga su zapisani i u ovoj deklaraciji o kojoj vi veliki Srbi i veliki branioci Srbije niste progovorili nijednu jedinu reč, to između ostalog radite i zbog toga što vi u stvari nikakvu politiku i nemate.Nisam čuo od vas šta biste vi radili sa srpskom ekonomijom, šta biste vi radili sa našim javnim finansijama, šta biste vi radili u srpskoj poljoprivredi. Šta ste radili u srpskoj poljoprivredi, evo, to ću vam reći danas popodne, kada dođe vreme za postavljanje pitanja, šta ste i na koji način ste sve upropaštavali srpsku poljoprivredu.Nisam

pa kada se završe izbori 2023, onda će u 2024. godini, pa onda kaže – čeka da se završe lokalni izbori 2. juna 2024. godine, pa će onda da uvede sankcije Ruskoj Federaciji. Nisam čuo ni reč i niko od nas nije čuo nijednu jedinu reč kako biste vi rešavali problem Kosova i Metohije. Dakle, apsolutno nemate odgovor ni na jedno pitanje, ni na jedan izazov sa kojim se danas suočava država Srbija.Manipulišete građanima, iznosite neistine, plašite narod, ali zaboravljate jednu osnovnu stvar – šta narod misli o vama i šta narod misli o nama. Pa to je narod rekao i na izborima u decembru 2023. godine, kao što je rekao i 2. juna 2024. godine. Nama je dao poverenje, a vi ste i dalje u opoziciji. I samo nastavite tako. Samo nastavite tako, Srpska napredna stranka će da vlada narednih sto godina. I dobro je što će to tako da bude, jer će Srbija da bude mnogo, mnogo uspešnija, mnogo drugačija zemlja nego što je bila u vaše vreme. A ja se iskreno nadam da se to vaše vreme nikada više neće vratiti.A samo da vas podsetim na jednu stvar, dosta dugo se bavim politikom i podsetiću vas na jednog vašeg velikog političkog mislioca koji danas stoji iza vas, doduše, malo se povukao u pozadinu, to je Dušan Petrović. Nekada je bio ministar pravde, pa je bio ministar poljoprivrede, pa je onda izmislio Nebojšu Zelenovića kao novog lidera grada Šapca i Mačve, kao velikog zaštitnika srpske ekologije. A znate šta je pričao Dušan Petrović? Ja se sećam tih vremena i tih godina, ovde u Narodnoj skupštini? Da je budućnost Srbije, da je budućnost naše energetike u tome da eksploatišemo energiju iz uljanih škriljaca. To je bila vaša politika. To je bila politika stranke iz koje ste svi vi nastali. Ja sada ne ulazim u te vaše brakorazvodne parnice, ali tada ste bili svi u jednoj stranci i svi ste bili pod jednim političkim krovom i taj Dušan Petrović vam je bio jedan od glavnih političkih šefova.I kao što vidite, tad vam nisu smetali ni uljani škriljci, ni litijum, ni rudarenje, niti bilo šta. Sad kad više niste u poziciji da vi odlučujete o tome, nego da o tome odlučuje Vlada koju vodi Miloš Vučević, da o tome odlučuje predsednik Republike Aleksandar Vučić i ova skupštinska većina, sad ništa ne valja. Sad treba da zaoremo puteve kao Kraljević Marko što je nekad radio u narodnoj pesmi, sad treba da zatvorimo sve rudnike, da porušimo sve železnice, da porušimo Beograd na vodi, gde mnogi od vas imaju ne jedan, nego dva, tri i nekoliko stanova, dakle, sve da stane u Srbiji, da biste vi rekli kako ste vi bili u pravu.Niti ste bili u pravu pre 2012. godine, niti ste bili u pravu sada. Srbija će nastaviti da se razvija. Srbija će nastaviti da krupnim koracima grabi napred. Vi to ne možete da zaustavite. Ja sam ubeđen da ogromna većina da ogromna većina građana Srbije neće nasesti na vaše pozive da izazovete građanski rat u Srbiji, kao što ste to hteli krajem prošle godine, pred decembarske izbore.Da je to tako dokazuje još jedna činjenica. Prošle godine jedan od glavnih bukača ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, čovek koji je na megafon govorio - dajte nam biračke spiskove, dajte nam biračke spiskove, dajte nam biračke spiskove, i mi smo na dnevnom nivou, zna to koleginica Jelena Žarić Kovačević, ona se sad bavi resorom državne uprave i lokalne samouprave, mi smo na dnevnom nivou, iz dana u dan, objašnjavali građanima Srbije, objašnjavali tom Ivanu Bjeliću, ljudi, birački spisak nije nikakav tajni dokument, nalazi se na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Svako može da izvrši uvid u birački spisak. Ne, oni su kao oni u Jevanđelju i u Novom zavetu, kada je Hristos činio čuda, lečio ljude, vaskrsavao mrtve, oni su stalno ponavljali jedno te isto - pokaži nam čudo, pokaži nam čudo. Tako isto i ovi rade. Mi kažemo - evo vam birački spisak na sajtu Ministarstva. Ne, dajte nam birački spisak.Zašto spominjem tog Ivana Bjelića? Sad tom Ivanu Bjeliću više nije bitan birački spisak. Jeste li ga čuli u poslednjih nekoliko meseci da priča o biračkim spiskovima, o fantomskim biračima, o preseljenju birača? Ne. Ali zato taj isti Ivan Bjelić je bio vođa, zajedno sa Savom Manojlovićem, ovog čuvenog marša na Drinu, pa su se oni predstavljali kao naslednici Stepe Stepanovića, cerskih junaka, pa su oni od nas ministara u Vladi Srbije, vas narodnih poslanika pravili maltene austrougarsku okupacionu vojsku od koje će oni da oslobode zapadnu Srbiju, Mačvu i Podrinje.Dakle, radi se o profesionalnim aktivistima i ne može niko da me ubedi da neko u decembru 2023. godine priča o biračkim spiskovima, izmišlja o fantomskim biračima, a da onda nekoliko meseci nakon toga uopšte više ne govori na tu temu, nego govori o litijumu, o Jadru, o tome kako Aleksandar Vučić nastoji da zatruje Srbiju. Dakle, pitanje je samo ko ga plaća, za čije interese radi i bilo bi pošteno da nam kažete kolika je ta cifra, koliko košta da prodate obraz, da prodate čast i da se stavite u službu onih koji ne žele dobro građanima Srbije. Poštovani građani Srbije i gospođo Brnabić, reklamiram povredu Poslovnika član 107.Ne mogu da verujem da vi niste čuli da je ministar u Vladi kazao da predstavnici opozicije dobijaju novac od stranih država da ruše svoju državu. Znači, on je nas direktno optužio da smo agenti stranih službi i nacrtao metu na čelo svim ovima ljudima ovde i kazao svakom čoveku na ulici, uzmite pištolj i ubite bilo kog poslanika opozicije, jer to je da to niste čuli, nemoguće da kreiramo takvu atmosferu. Nemoguće da niste čuli da je Aleksandar Martinović kazao poslanicima opozicije da lupetaju. On je ovde gost, molim vas nek se ponaša kao gost, a ne kao domaćin.Na kraju on je pričao ovde slobodnu temu, ništa o dnevnom redu, on je pričao o nekoj izbornoj krađi. Molim vas zaštitite dostojanstvo narodnog parlamenta i Narodne skupštine kojim predsedavate. Hvala. Hvala vam mnogo.Znate bilo bi mnogo više fer da ste to reagovali kada smo čuli gospodina Parandilovića, koji je mnogo gore neistine, otvorene neistine, da ne kažem laži govorio o porodicama nekih od nas ovde, to nije crtanje mete na čelo, hajde što nacrtate meni metu na čelo, aj što nacrtate metu na čelu svaki dan Aleksandru Vučiću, aj što nacrtate metu na čelu Sinišu Malom, aj što nacrtate Milošu Vučeviću, aj nekom drugom, ali porodicama.Pa, čekajte, što se niste javili juče kada ste tako posvećeni tom Poslovniku, kada je gospodin Đilas pominjao decu Jorgovanke Tabaković. Čekajte, kako možete da budete toliko licemerni? Dostojanstvo Skupštine? Pa, to što je uradio ministar Martinović je ništa u odnosu na ono šta smo čuli od Parandilovića, ali ništa, bukvalno ništa.I, samo da vam kažem i 10 puta, i 10 puta čujem dobacivanje tema dnevni red, dnevni red. Pa, čekajte vi ste najavili, javno ste najavili, da nećete da se držite dnevnog reda. Pa, po članu 109. ja bih samo izricala opomene ovde zato što se retko ko drži teme dnevnog reda.Pustim reda.Pustim zarad diskusije, zarad diskusije, zarad toga što je ovo parlament, da vam ne kažem, da ako pričamo recimo o poslaničkoj grupi Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije, da su se ljudi prijavili pogrešno ni za, ni protiv, tako da bi bili na dnu liste. Pa, sam po njihovoj molbi rekla nikakav problem, evo dođite, pa ću ja da promenim da bi vi mogli ranije da pričate i vi mi sve to pričate kao da mi nekom branimo nešto da kaže.Ja vas molim samo za malo, samo za malo, malo manje malo manje licemerja, malo manje licemerja, molim vas i svima će nam biti bolje. Hvala vam mnogo.Ko hoće dalje, povreda Poslovnika?Prijavite se. Izvolite.Reč

Ovde imamo predstavnike izvršne vlasti, oni se ovde ponašaju toliko neprimereno, vređaju narodne poslanike, ponašaju se kao da smo mi njihov servis, a ne oni izvršna vlast koju mi kontrolišemo.

ono što jeste problem, evo članove 27, ali u vezi sa 104. i 107. Znači, prosto očekujem da se mi i ovde ponašamo prema ovoj knjizi, prema pravilima kako ovde pišu, a konstantno se interpretiraju neki članovi na način koji je prilično samovoljan u tom smislu. Malopre koleginici niste dali repliku, recimo mada lepo član 104. kaže i stalno se interpretira da mora da se pomene ime, mora da se pomene ime samo u vezi sa uvredom, ukoliko je došlo do pogrešne interpretacije stavova takođe morate da date repliku.Ministar Vesić je u prvoj rečenici rekao nešto što je bilo izvrtanje njenih stavova. Čuli smo nešto, znači čuli smo sada govor protiv gradnje puteve, što je koleginica eksplicitno rekla da nije bio slučaj.Takođe, ovde imamo i direktna obraćanja koja su po članu 107. direktno zabranjena, a vrlo selektivno primenjujete tu odredbu i recimo, imamo slučaj poslanika i recimo, imamo slučaj poslanika koji bi trebalo da bude sankcionisan po zakonu o buci, a ne samo po sprečavanju buke, ne samo po ovom Poslovniku, koji non-stop govori – ti ovo, ti ono, ti radiš ovo. Prosto mislim da bi predsednica parlamenta trebalo da reaguje na takve stvari iako smo se na početku ovog mandata nekako bili složili da je ona Orlićeva era bila verovatno jedna od najcrnjih u istoriji parlamentarizma i da ćemo sada

ili bilo koji predsednik Narodne skupštine odlučuje da li je nešto za repliku ili ne. Ako ćemo široko da tumačimo to da je neko pogrešno interpretirao, pa ne bi bilo kraja replikama, mi nijednu sednicu Skupštine ne bi završili.Sada da sada neselektivno primenjujem, dakle, primenjujem iste aršine prema svima, apsolutno prema svima. Da vam kažem još jednom, koleginica je rekla, optužila Vladu Republike Srbije, izvršnu vlast da gradi određeni put za rudnik. Da sam primenjivala Poslovnik,

ovu knjigu, ovaj Poslovnik, da sam primenjivala u tom trenutku bih oduzela reč zato što je izgovorila neistinu. Mogla bih da izreknem i opomenu zato što je izgovorila brutalnu neistinu, ali dobro nisam zato što je sloboda reči nešto što cenim, pa kako god bilo.Tako da prema svima primenjujem iste aršine i molila bih sada da se vratimo diskusiji. Ne mogu da kažem, čak ni da se vratimo da diskutujemo o dnevnom redu, zato što su poslanici opozicije sredstvima javnog informisanja obavestili građane i pre same ove sednice da se neće držati dnevnog reda, a samim tim sam mogla i da skratim ovu čitavu raspravu i da kažem, pošto nećete da se držite dnevnog reda, primenjujući Poslovnik nema ni rasprave, ali nisam to uradila.Tako hajde samo da budemo malo manje licemerni jedni prema drugima i da ne dozvoljavamo sebi ono što ne bi dozvolili drugom.Izvolite ko hoće još.Reč ima narodni

Pa, znate šta, imali ste ranije moju koleginicu ste kaznili zato što je pričala van dnevnog reda, a što niste kaznili gospodina Martinovića, on je zreo za kaznu. Pogledajte ga, zreo je za kaznu. Odmah sada da ga kaznite. Pogledajte.Samo još jednu stvar, gospodin Vesić, navodno nije navodno nije čuo da je moja koleginica rekla da nije protiv izgradnje puteva. Ako gospodine Vesiću imate problem sa ušima, konsultujte gospodina Martinovića i rešite taj problem. Hvala

narodni poslanici, ukazujem na član 103. gospođo predsedavajuća. Od prvog gospodina koji je ukazivao na povredu Poslovnika, koji ima običaj da se javlja pod klupom, pa da ovo poslednje ste trebali primenjivati odredbe člana 103. stav 3. dakle, da bi se ovoj poslaničkoj grupi oduzme vreme, jer su to bile klasične replike.Na kraju da zaključim da

u Banjaluci je rasprava bila povremeno žustra, ali je Deklaracija usvojena skoro jednoglasno. Od 65 prisutnih narodnih poslanika za deklaraciju je glasalo njih 62.Znate, 62.Znate, i u Banjaluci postoje prilično duboki politički rovovi između vlasti i opozicije, ali je tamo opozicija duboko svesna da je ova Deklaracija dobar, koristan dokument, koji će pomoći da sprski narod, bez obzira gde živi uspostavi čvršće jedinstvo, koje će nam pomoći da se odupremo. da se odupremo. Ja vas molim da budete parlamentarni. Znači, da se uspostavi jedinstvo koje će nam pomoći da se lakše odupremo pritiscima kojima je srpski narod izložen.Dugoročno gledano osnovna tri cilja ti pritisaka su da oslabe Republiku Srpsku, da oslabe Republiku Srbiju, da Republiku Srbiju prisvoje da prizna nezavisnost Kosova i da Republiku Srpsku učine ili svedu na nivo mrtvog slova na papiru.Da bi se deklaracija o kojoj danas raspravljamo mogla razumeti dobro je da znamo šta joj je prethodilo, prethodila je jedna medijska i politička kampanja… **Ana Brnabić** Izvinite, poslaniče, samo sekund, ako niste primetili narodni poslanik govori o deklaraciji koja je od nacionalnog interesa. Ja mogu da razumem da to nekoga ne zanima, ali dopustite narodnom poslaniku makar da govori. Nastavite. Znači, da bi se deklaracija razumela, potrebno je da se prisetimo šta joj je prethodilo. Prethodila joj je politička kampanja satanizacije srpskog naroda čija je kruna bila usvajanje sramne rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici. I zato ću nešto pre nego što se ponovo vratim na deklaraciju reći o Gebelsovskoj laži da je u Srebrenici počinjen genocid.Po definiciji, po međunardonom pravu kada neko hoće da počini genocid, on on uništava jednu etničku grupu ili pokušava da je uništava. Kada neko hoće da uništi određenu etničku grupu, on prvo po logici stvari uništava njen najvitalniji i reproduktivni deo, žene i decu.U Srebrenici u julu 1995. godine, među žrtvama nije bilo žene i dece. Bilo je na žalost nekoliko starijih maloletnika,

Vojnici vojske Republike Srpske, po presudama Haškog tribunala, ne samo što nisu ubijali žene i decu u Srebrenici, nego su više od 20 hiljada žena i dece, autobusima i kamionima organizovano prevezli u pravcu Kladnja i Tuzle, na teritoriji kontrole Vlade u Sarajevu, da bi ih na taj način spasili od

u Kravici, Zalazju, u Bjelovcu, Sikirićima, Lozničkoj rjeci, Podravanju i drugim selima u Podrinju i oko Srebrenice i Bratunca.Navešću samo još jedan primer kao dokaz da u Srebrenici nije bilo nikakvog genocida u Srebrenici i Podrinju.

Vojska Republike Srpske je poštovala međunarodno pravo i njih je tretirala kao ratne zarobljenike.Na žalost vojska u Srebrenici je dobila naređenje da se ne sme predati, da se mora probiti do Tuzle i Kladnja i nastaviti operativna dejstva protiv vojske Republike Srpske i oni se probijali po dubini, po teritoriji koja ima dubinu 80 km, tu je došlo do teških bitaka sa vojskom Republike Srpske, obe vojske su žestoko stradale, i na žalost na muslimanskoj strani je poginulo nekoliko hiljada vojnika.Zašto ovo pričam? Zato što se svi oni danas nalaze na spiskovima žrtava navodnog genocida. Usvajanje Deklaracije, prvo na Svesrpskom saboru, pa zatim od strane parlamenta Republike Srspke, političko Sarajevo i mediji u Sarajevu su iskoristili da ponove optužbe kako republika Srbija i republika Srpska

u deklaraciji o kojoj mi danas raspravljamo ima tačno deset tačaka koje govore o Dejtonskom sporazumu i u svakoj se izričito potencira neophodnost poštovanja Dejtonskog sporazuma i poštovanja Ustava BiH.S

su Republici Srpskoj oteli 83 nadležnosti koje su joj pripadale po mirovnom sporazumu koji je postignut u Dejtonu, a poptisan u Parizu.Ja ću zbog tih stalnih laži i zbog toga što smo mi zaboravan narod, podsetiti na samo nekoliko najvažnijih nadležnosti koje su otete Republici Srpskoj i srpskom narodu u BiH. Po Dejtonskom sporazumu, Republika Srpska je imala pravo na svoje Ministarstvo odbrane i na svoju vojsku i ona je to posle rata imala to je oteto.Po Dejtonskom sporazumu, kontrola granica i rad graničnih službi bili su u izričitoj nadležnosti entiteta, odnosno Republike Srpske, sada granične prelaze kontroliše Sarajevo.

takođe grubim kršenjem Dejtonskog sporazuma, Srbima u BiH, nametnuta je SIPA, zajednička obaveštajna bezbedonosna agencija i zadnji slučaj koji ću pomenuti, zadnja nadležnost, Srpskoj je praktično otet pravosudni sistem bez ikakvog pravnog osnova,

Bosna i Hercegovina, tri konstitutivna naroda, država koja ima status labave konfederacije, a oni hoće da stvore unitarnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će Srbi, a kasnije i Hrvati postati nacionalna manjina. Zbog toga je izuzetno važno što se ovom deklaracijom potencira da se predstavnici Republike Srbije i Republike Srpske bore da se Republici Srpskoj vrate dejtonske nadležnosti. i Hercegovina bude onakva kakva je dogovorena kada smo se dogovorili, pametno se dogovorili, da prestanemo da ratujemo, da se ubijamo, već da živimo u miru kao dobre komšije.Smatram da je to uslov da bi Bosna i Hercegovina ostala i funkcionisala kao jedinstvena država, jedinstvena država, dva entiteta i tri ravnopravna naroda.Naravno, na kraju ću vas pozvati da glasate za deklaraciju. Zaista smatram da je u pitanju istorijski dokument. Treba je podržati, kao što treba podržati i Aleksandra Vučića u njegovoj borbi da zajedno sa predsednikom Dodikom uspostavi što čvršće jedinstvo između Republike Srbije i Republike Srpske, što čvršće jedinstvo između srpskog naroda bez obzira gde on živi. Hvala.

ću kratko. Ponovo danas imamo jednu spiralu negiranja genocida i izvrtanja činjenica koje su utvrđene u presudama relevantnih sudova… (Isključen Hvala vam mnogo.Dakle, nikakve to veze nema sa povredom Poslovnika, tako da idemo dalje.Nećete ovde ljudima uskraćivati slobodu govora. Ni vama nismo uskraćivali slobodu govora i mišljenja.Reč **Bogdan Radovanović** Poštovane građanke i građani Srbije, uvažena zapadna Srbijo, dnevni red. Deklaracija čije usvajanje razmatramo predstavlja ništa drugo do jedan isprazan populistički pamflet bez ikakve suštine.Evo, kaže se u tački 5 - pripadnici srpskog naroda imaju pravo da se nazivaju Srbima, ma gde trenutno živeli. Iskreno, ja nisam znao da nam je to pravo do sada bilo uskraćeno dok mi SNS ovom deklaracijom nije otvorio oči.Potpuno je očigledno da se ovim dokumentom pokušavaju zamaskirati mnoge brljotine ove vlasti. Dok mi razmatramo jedan takav kič nacionalistički dokument i tekst, i Srbija i Republike Srpska imaju isti problem, a taj problem se zove ozbiljna pretnja po zdravlje i po životnu sredinu.Evo, gospodine ministre Martinoviću, ako nije problem, ja mogu da kažem, kao i moj sugrađanin Ivan Gelić, kao i moj sugrađanin Dragan Simović, ostavite više te ljude na miru.I ja sam Srbin, veoma ponosan na tu činjenicu, kao i na našu kulturu, tradiciju, na dobar deo istorije našeg naroda i to je meni sve bitno kao Srbinu i ja svoju decu učim da budu ponosni na to što jesu. Međutim, za razliku od kreatora ove deklaracije, ja mogu da kažem da za mene integralni patriotizam podrazumeva nešto drugo. On podrazumeva konkretnu brigu o svojoj zemlji, o ljudima koji u njoj žive, o njihovom zdravlju, o tome da se osećaju dobro i da vide svoju i budućnost svoje dece u Srbiji.I, upravo u skladu sa onim što je jedan časni Srbin Marko Miljanov često isticao – čovek vredi samo dotle dok sme svakome reći istinu u oči, zato ja želim sada da vam poručim odavde sa ovog mesta da prestanete već jednom da nas zamajavate jeftinim populizmom, dok u praksi žrtvujete moju i našu zapadnu Srbiju. Žrtvujete Loznicu, žrtvujete moju Požegu, žrtvujete Čačak, Kosjerić, žrtvujete Užice. Nemojte više to da radite.Za sve nas koji živimo i radimo u zapadnoj Srbiji prirodna dobra i zaštita životne sredine su od vitalnog značaja i to je za nas jako važno jer se radi o veoma uspešnoj poljoprivrednoj regiji i delu Srbije koji ima izuzetan turistički potencijal.Mogu da vam kažem da mi imamo mnogo toga da izgubimo ako se nastavi sa zagađenjem i to ne samo kada je zdravlje u pitanju, a to jeste najvažnije, nego kad su u pitanju i poslovi i egzistencija, jer džaba meni uspešan rod maline ukoliko je otrovan, džaba meni lepota reka, mog Skrapeža, Rzava, Moravice, Đetinje, Kamenice ukoliko niko ne bude želeo da dođe na odmor i na uživanje u jednu prašnjavu trovačnicu.Dalje kaže deklaracija u tački 46 – preporuka Svesrpskog sabora da Srbija i Republika srpska objedine, ponude usluge, investicije i resurse u oblastima energetike, turizma, poljoprivrede i rudarstva. Za to vreme Za to vreme Skupština Republike Srpske nije usvojila Predlog deklaracije o protivljenju otvaranja rudnika litijuma i bora na teritoriji opštine Lopare, a šta se dešava kod nas u Srbiji? Kod nas u Srbiji Narodna inicijativa za zabranu iskopavanja litijuma i bora, koja je predata na Pisarnicu ove Narodne skupštine maja meseca 2022. godine i koju je potpisalo više od 38.000 građana, sakrivena od narodnih poslanika koji bi trebalo da se izjasne o njoj.Mislim da znate o čemu pričamo. Više puta je to ponovljeno.Još jednom da ponovim, mi se ne mirimo da zapadna Srbija bude žrtvovana. Apsolutno se ne mirimo sa tim, iako je jasno da se to u ovom trenutku dešava. Iskopavanje litijuma na području Loznice definitivno jeste najštetniji, potencijalno najopasniji projekat, ali mi se borimo i protiv slične ideje u Dobrinjskom basenu kod mene u Požegi. Borimo se i protiv divlje urbanizacije Divčibara. Borimo se protiv otvaranja kamenoloma ljudima u Kosjeriću, Podgranini, tik uz kuće, ali se borimo isto tako i protiv zastrašujuće nebrige kakva se dešavala u Užicu kada je deponija Duboko nedeljama gorela i trovala okolinu, a nas su ovde ministri, na primer Irena Vujović, evo, i premijer Vučević, ubeđivali da je sve u redu i da sistem nije zakazao.Da završim. Svi ovi primeri definitivno govore da zapadna Srbija jeste ugrožena, a otvaranje rudnika Litijuma, koji su najavljeni, bili bi katastrofalni po meštane zapadne Srbije i zato ih apsolutno moramo štititi.Hvala.

Uvažena predsednice Skupštine, poštovani predsedniče Vlade, poštovani narodni poslanici, ministri u Vladi, javljam se za reč zato što je pre dva dana,

eksploataciona polja i poziva se na Izveštaj državnog revizora.Tačno je da smo mi imali revizorski izveštaj, odnosno izvršili smo reviziju pod nazivom „Upravljanje opasnim otpadom“ i to je bila revizija svrsishodnosti poslovanja, jer je to jedan od sistemskih problema

Poslerevizioni izveštaj je izdat 18. aprila 2023. godine.Naime, zašto sam se javio za reč? Zato što je pre dva dana poslanica Pavlović, ako sam dobro upamtio, kazala sledeće: Trenutno se vrši 674 istražna polja.Međutim,

i tada je evidentirano, do sada, 674 odobrena eksploataciona polja, na kojima se vrši eksploatacija svih vrsta mineralnih sirovina. Prema evidenciji Ministarstva, rešenjem je ukinuto, dakle, od početka do izvršenja revizija, 112 eksploatacionih polja, tako da je ukupan broj eksploatacionih polja u Republici Srbiji bez pokrajine 536. Prema evidenciji pokrajinskog Sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, na teritoriji pokrajine Vojvodine odobreno je 138 eksploatacionih polja, pa je ukupan broj odobrenih eksploatacionih polja u Republici Srbiji 674.Mi smo napisali dalje da se ne vrši kontrola prijavljenih količina po datim obrascima i nije uspostavljeno praćenje i kontrola količine otkopanih i deponovanih masa svih produkata eksploatacije. Od 674 odobrena polja, nadležnim organima su dostavljeni podaci o generisanim količinama rudarskog otpada sa 193 eksploataciona polja, što stvara rizik od toga da podaci o ukupnoj količini rudarskog otpada nisu sveobuhvatni.Kad se pogleda na strani 30, ima tabela u kojoj je tačno navedeno koliko je odobreno polja, 674, a sa koliko polja je dostavljeno izveštaja. 2020. dostavljeno je 188, a 2021. godine 193.Da napomenem da smo u poslerevizionom izveštaju naveli da je u odazivnom izveštaju subjekt revizije ministarstvo navelo da će do kraja 2025. godine biti ažuriran registar aktivnih odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina, kao i formiran registar eksploatacionih polja koja nisu aktivna ili na kojima postoji ili ne postoji nosilac odobrenja za eksploataciju. Nakon isteka datog roka po tim prioritetima dostaviće dokaz koji ćemo mi oceniti da li je navedena nepravilnost otklonjena.Dakle, kada smo naveli - odobreno, nismo kazali da se i eksploatiše i da to nije u zadnje vreme, nego evidencija od 1960. godine Dakle, samo da budemo precizni. I jedan i drugi izveštaj su na sajtu i istovremeno imate mogućnost da isproveravate ovo što sam iščitao sa izveštaja. Hvala.

vređa i dostojanstvo Narodne skupštine, zato što izjaviti da je Deklaracija nacionalistički kič i populistički poen, stvar, kako god, sigurna sam da vređa i zdrav razum.Što se tiče svega onog ostalog što smo čuli, a zbog čega ukazujem na povredu Poslovnika, ja ću vam pročitati prostorni plan za opštinu Požega iz 2013. godine, koji se odnosi na geološka istraživanja koja su tada rađena. Dakle, preduzeće "Rio Sava eksplorejšen doo", lokalitet Ježevica, dakle, Požega, geološka istraživanja bora i litijuma 2010. godine. Preduzeće "Rio Sava eksplorejšen doo", lokalitet Dobrinje, mineralna sirovina bor i litijum, 2010. godina, preduzeće "Litijum Li eksplorejšen doo" lokalitet Gorobilje, 2012. godina, mineralna sirovina bor i litijum.Zbog čega ovo čitam? Zato što govornik koga smo prethodno čuli je danas u koaliciji sa Demokratskom strankom, čije je resorno ministarstvo tada izdavalo ove dozvole.

ste malo pre i podsećanje na onu poruku koju ste vi primili, meni je žao što vas na to podsećam, u kojoj ste dobili preteći sadržaj da kada nas ponovo pozovu ne treba da vodimo svoju decu itd. Govornik prvi na listi "Požega protiv nasilja" je sedeo pored tog govornika koji je to izgovarao i koji je izgovorio sledeće - njih neće imati ko da zaštiti, da im ne prsnu glave.Još jedna stvar koja je važna za ovog borca protiv nasilja da se zna da je Prekršajni apelacioni sud u Kragujevcu poništio oslobađajuću presudu za narušavanje javnog reda i mira na sportskoj utakmici, po prijavi MUP.Ja se izvinjavam se izvinjavam što sam prešla vreme, ali mislim da je vrlo važno da se zna i da se čuje. Toliko o borbi za zdravu životnu sredinu, toliko o borbi protiv nasilja i toliko o bednom licemerju sa ove strane, jer koriste samo ove teme da bi politički preživeli. Hvala.

problem.Samo se zapitajte, molim vas, ko se sada plaši da čuje istinu? Zašto ste sprečavali narodnu poslanicu da kaže, da iznese neku činjenicu? Pritom, sami ste otvorili temu.Narodna poslanica, temu.Narodna poslanica, koja je iz tog kraja, iznela je informacije, nisu vas zanimale informacije, nisu vas zanimale činjenice. Dobili ste, i ovo je opet, na kraju krajeva, narodni dom, dobili ste i relevantne i važne informacije za javnost, posebno iz tog kraja, i ne možete da saslušate.Pa, što otvarate temu? Zašto otvarate temu, koja pritom nije tema na dnevnom redu? I dozvolim, ali ne možete onda da saslušate odgovor.Reč ima Lazović, povreda Poslovnika. Predsedavajuća, reklamiram član 103. povredu, odnosno zloupotrebu.Lepo je što ste oduzeli vreme, podržavam. Ali, samo da vam kažem nešto, kolegu ste skratili ovde u drugoj sekundi kad vam nešto od onoga što ima da kaže ne odgovara. Pa tako treba da reagujete i ovde.Još nešto da raščistimo za ovu sednicu. Izgleda da ni vi, ni vaše kolege, nisu baš pročitale ovu sverežimsku deklaraciju, jer kako možete da govorite da ovo o čemu moj kolega priča nije na dnevnom redu, kada tačka 46, koju je uostalom i citirao, govori i o energetici i o rudarstvu i o zajedničkom nastupu na drugim tržištima Republike Srpske i Republike Srbije. Jel to nije litijum? Jeste li vi na nešto drugo mislili možda? Možda ste i na još nešto drugo mislili.Nemojte ovde da se pravite kao da nam vi činite uslugu kad mi pričamo litijumu, pa vi kao velika parlamentarka dozvoljavate to. Pa, evo vam tačka 46. Uostalom, pogledajte. Ja sam se detaljno spremao za ovo, podvukao sve sa čime se slažem, sa čime se ne slažem. Hajde i vi malo čitajte svoja dokumenta. Videćete onda da je to na dnevnom redu. hvala. Dobro.Svakako sad oduzimam i vama vreme od poslaničke grupe, zato što ste iskoristili ovo za nešto što nikakve veze nema sa Poslovnikom.(Radomir

uopšte?Narodnom poslaniku sam oduzela reč zato što je pokušao da zloupotrebi povredu Poslovnika i to da bi nekom drugom uskratio pravo na mišljenje i pravo na govor.Sada ćemo nastaviti dalje.Reč

članu 103? Sad ću da vam pročitam i nemojte slučajno da vam padne na pamet da nam oduzimate vreme od poslaničke grupe. To je pokvareno, to što radite. Dakle, ovako: „Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika“.To je učinio malopre Lazović i šta ste uradili? Uskratili ste nekim drugim poslanicima vreme da govore? Što to radite? Šta me gledate? Nemojte to više da radite. Ja vam sad lepo kažem.

stav 8: „Predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo iz stava 1. ovog člana oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu o tekućoj tački dnevnog reda“.

Hvala, predsednice Narodne skupštine.Dame i gospodo narodni poslanici, ne mislim da je neozbiljno i neodgovorno to što smo posebno potencirali u deklaraciji da insistiramo da se ispred odrednice pripadnosti srpskog roda ili naroda ne koristi bilo kakav prefiks da je to jedan kontinuirani pokušaj razdvajanja jednog etnosa, odnosno jednog naroda. To je suštinski započeto 1990, 1991. godine, pa smo tako imali stalno potenciranje da u Hrvatskoj žive hrvatski Srbi, u BiH bosanski Srbi, gotovo po pravilu kada pričamo o KiM upotrebljavamo termin, ne mi, nego se upotrebljava, nažalost, pre svega u komunikaciji međunarodne zajednice, ali i dela naših medija, kosovski Srbi.Toliko smo neozbiljni i neodgovorni, čak i sa naše strane, govorim strane našeg naroda, da sami pogrešno nazivamo pripadnike sopstvenog naroda, pa tako Srbe u BiH zovemo Bosancima, ne umanjujući naravno i ne osporavajući pravo da se bošnjačka zajednica izjašnjava kako misli. misli. Kad kažete Bosanci, onda je to svakako unitarizacija svih građana i naroda koji žive na teritoriji te države, jer onda bi značilo da svi građani Srbije su Srbi ili Srbijanci, a nisu, oni su državljani Srbije ali pripadaju različitim etničkim grupama. Do toga da idemo da Srbe na Kosovu nazivamo Kosovarima, što je apsolutno nepravilno. Ako bi već hteli geografski onda bi mogli biti Kosovci, jer nismo imali devojku Kosovarku, nego Kosovku.To se radi, naravno, na mala vrata, mic po mic, stalno po malo, da bi se to prihvatilo, da bi se to posadilo, ukorenilo i da bi to postala svakodnevnica. Upravo je deklaracija odgovor na takve pokušaje i na kontinuitet te politike koja je zlonamerna prema srpskom narodu. Ta odrednica ili taj član, kao i cela ova deklaracija, a i ja sam nešto u svom ekspozeu objašnjenja deklaracije pred vama, pre dva dana, napomenuo da nije usmerena protiv bilo koga i ne umanjuje pravo ni jednog drugog naroda.Ne mislim da je moj kolega i prijatelj Tomislav Žigmanov srpski Hrvat, on je pripadnik hrvatskog naroda, sa ponosom siguran sam, i državljanin Republike Srbije. Nema potrebe da se koristi bilo kakav prefiks ispred imena bilo kog naroda, a očigledno da je to kod srpskog naroda najprisutnije, i to nije slučajno. Neozbiljno je, neodgovorno da kažete da je to politički panflet ili nepotrebna stvar ili ste vi, zaboga, začuđeni zašto se na tome na tome insistira i onda, naravno, idete sa tim već poprilično bagatelisanim ocenama da je to jeftini populizam kad ne znate šta da kažete.Što se tiče ugrožavanja zapadne Srbije ili cele Srbije, ja ću još jednom da ponovim – nije doneta nikakva odluka ni o rudarenju, ni o eksploataciji, nemojte da obmanjujete građane Srbije, u ovom trenutku pravno i poslovno egzistira samo Uredba Vlade Republike Srbije o postojanju Prostornog plana posebne namene i niša više i ništa manje od toga. Da li će i kada će i kako će biti vršena eksploatacija jadarita ili neke druge rude…(Aleksandar tebe.)Ponovo pokušavate, a bezuspešno je, sve vreme da me dekoncentrišete. Svaki put ste to pokušavali, niste uspeli. Ne znam zašto ste toliko uporni u onome što vam ne uspeva. Ja sam vrlo skoncentrisan i pre svega što mi je, naravno, na ponos da sam pristojan u odnosu na vas. Ja sam pristojan i vaspitan, za razliku od vas, i kada vi pričate ja vas pažljivo slušam, što za vas naravno ne stoji. Kad god čujete neki argument, vi nemate šta drugo da radite osim da vređate, psujete, dobacujete. To vam je čitava politika zato tako i prolazite na izborima pošto građani nisu ni ludi, ni slepi, ni gluvi.Niko nije ni blesav ni lud da ugrožava bilo koji deo Srbije i da se igra sa sudbinom sopstvenog naroda, da se igra sa sudbinom i sobom i svoje porodice. Svi živimo i svi dišemo i ovaj vazduh i pijemo ovu vodu i niko nema nameru da ide iz Srbije i niko nema nameru da menja svoju državu, već da je čuva i razvija.Ja verujem da prirodna bogatstva, bogatstvo bogom dana treba na treba na pravilan način da koristimo i da razvijamo državu Srbiju i verujem da je moguć održiv razvoj, verujem da je moguće napraviti i ekonomski razvoj i voditi računa i zaštitu i zdravlje građana i životne sredine, jer to je dokazano u mnogim državama, i to je moguće u Srbiji.Ja neću da uđem u tu priču plašenja i uterivanja straha u narod sa jeftinim parolama, jer je to neodgovorno i neozbiljno, ali bi bilo fer da, ako se tako već snažno zalažete za sve ove aspekte ili pitanja o kojima ste pričali, to pitanje postavite vašim koalicionim partnerima koji su doveli „Rio Tinto“, koji su mu dali istraživačka prava, koji su menjali zakoni da bi mogli da idu u istraživanja, u eksploataciju po objedinjenoj proceduri. Bilo bi fer kada brinete o zapadnoj Srbiji kažete – šta je sa industrijskim otpadom, da li su građani Loznice bili ugroženi što je, recimo, u „Viskozi“ 20 godina stajalo pohranjeno

god.Kako to ne spomenete? Jel to nije ugrožavalo građane Loznice ili zapadne Srbije ili cele Srbije? Jel nije postojao industrijski otpad? Jel nije to nešto što direktno ugrožava kvalitet zemlje i podzemnih voda i nadzemnih voda i vazduha? Kako se toga niste setili? Kako tada niste brinuli o zapadnoj Srbiji? Kako niste spomenuli da su nas zlikovci bombardovali, pa baš u vašu opštinu? Kako niste rekli šta su na Uzićima radili, kako to ne spomenete? Kako ne kažete njima šta rade, nego pričate da će neko da radi protiv sopstvenog naroda?Sram vas bilo za to. Niko nije lud da truje sopstveni narod i da radi protiv sopstvene države. Sram vas bilo da takve stvari pričate i da konstantno plašite svoj narod. Jedan viče da beže iz države, a drugi da viče da će biti otrovani, zatrovani, ubijeni, a nama poručujete da ćemo se kupamo u sumpornoj kiselini, jer to je demokratski, i deca i svi da se okupamo, i uranijumom. To je onda demokratija. to kada nama poručite to je ljubav prema državi i prema narodu, jer mi valjda nismo deo ovog naroda, nego ste samo vi deo ovog naroda, a vas narod nikako samo da izabere i nikako da vas podrži u svim tim se na neistine, ali se ponašam pristojno za razliku od vas. Ja se za razliku od vas ponašam i postupam pristojno i to će nas uvek razlikovati, bez obzira ko koliko ima mandata, procenata i podrške, kako stoji politički. Uvek će vas i mene razdvajati vaša nepristojnost i moja pristojnost. Hvala predsedniku Vlade.Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.

uvaženi ministri, poštovane kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji. Inače sam ovde u Skupštini izabran sa liste Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku.Kao i do sada sam imao niz poslaničkih pitanja, ali evo, sada ću sa ovog mesta na prvom mestu podržati ovu deklaraciju, jer mislim to za nas Srbe je veoma bitno. Malopre je govorio naš predsednik Vlade, pre njega je govorio gospodin Dušan Marić, koji je govorio iz srca o svim onim stvarima koje su se desile kada smo imali Svesrpski sabor, kada je naša Skupština u Republici Srpskoj izglasala su to sve ispravne stvari i tome ne trebamo govoriti, to moramo podržati. Srbiji treba stabilnost, Srbiji treba zajedništvo i na tome moramo svi zajedno raditi. Mi ovde u Srbiji, da li u Svrljigu, da li Beloj Palanci, da li u Vlasotincu, u bilo kom delu naše zemlje Srbije i u Republici Srpskoj, mi smo Srbi i mi želimo da budemo zajedno, da se poštujemo, da imamo svoju istoriju, da imamo svoju budućnost zajedničku u bilo kom pogledu. Mi poštujemo granice svake države, ali s druge strane mi Srbi moramo biti zajedno i ova deklaracija će to nama omogućiti.Niko nama ne može zabraniti da razmišljamo zajedno, da imamo zajednički viziju, da razmišljamo o budućnosti naše dece i to nikome neće škoditi.Jedna od bitnih stvari jeste sada što veliki broj nas ovde će sigurno glasati za ovu deklaraciju. Ja ću kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke svim srcem za to glasati.Ima jedna tačka za mene bitna o tome ću nešto reći, vezano je za taksu, odnosno pretplatu za RTS gde se povećava, ali ovde ću napomenuti nekoliko stvari o kojima moramo da pričamo, da govorimo. Ima veliki broj kuća na jugoistoku Srbije gde su nekada u našim seoskim područjima živeli ljudi, ti ljudi su sada nestali, njihovi potomci i dalje plaćaju struju u tim kućama, ali bilo bi dobro da ti ljudi tamo ti, njihovi potomci koji ne žive u tim kućama, da ne plaćaju tu taksu. Tu bi trebali da zajedno nastupamo da to rešimo, da obezbedimo da ti ljudi imaju svoje ognjište, da ti ljudi tamo imaju gde da odu, da upale svetlo, da upale sijalicu kada odu, jer dolazi takvo vreme, nikada ne trebamo zaboraviti svoje ognjište, ali oni kada već tamo ne sede, ne bi trebali da plaćaju ni struju.Zbog toga mislim da na tu temu moramo razgovarati da nađemo načina da se tim ljudima omogući da ne plaćaju tu jedna od bitnih stvari jeste i to da imamo kod nas u selima, ekonomska dvorišta, štale, obore, gde ima priključak struje. Imamo sada i mesta za navodnjavanje, gde ima priključak, merno mesto i tu bi trebalo da se izbegne plaćanje i tu treba da se ne plaća ta taksa.Mislim, to su stvari o kojima treba da govorimo, i mislim da u narednom periodu svi zajedno odavde treba da izađemo složno, da govorimo o stvarima koje su fakat. Svima nama potrebna je zdrava sredina, zdrav vazduh, zdrava voda, zdrava šuma, trebaju nam zdravi ljudi. Mi ovde svi zajedno želimo da uradimo na najbolji način, donosimo zakone kojima to želimo da pospešimo, da to bude uspešno, da to bude bolje. Normalno, ima potreba i da se radi.Ono što je nekada rađeno, gde postoje rudnici u prethodnih 200, 300 godina, postoje i sada,

da izgradimo nacionalni stadion, to je dobra stvar, normalno, dobro je za našu zemlju, doći će velike manifestacije, doći će veliki broj ljudi, ali bilo bi dobro, uvaženi predsedniče Vlade, da svi zajedno nastupimo i nađemo rešenje da i male sredine kao što je moja opština Svrljig da odradimo fiskulturnu salu da tamo mogu deca da se bave sportom, da igraju mali fudbal, da igraju veliki fudbal. To je započeto, nije završeno.Ima još dosta stvari što se tiče malih lokalnih samouprava, ali o tome ćemo drugi put.Još jednom, kao kao poslanik ću podržati predloge svih ovih zakona, i uvaženi predsedniče Vlade, vama dajem maksimalnu podršku da zajedno svi radimo u interesu svakog građanina, bez obzira da li on živi u Svrljigu, Beloj Palanci, da li živi ovde u Beogradu. Verujte mi, tamo kod nas je mnogo teže.

moram da čestitam ministru unutrašnjih poslova, premijeru već jesam na brzom otkrivanju i eliminaciji šiptarskog teroriste koji je ubio nedužnog policajca, a drugog ranio. Niko se nažalost o tome nije

Svi zakoni su neformalno suspendovani. Na snazi je samo jedan zakon – dobra ili loša volja jednog čoveka, milost ili nemilost jednog čoveka. Za 10 godina nas je oko 700 hiljada dužni smo skoro 30 milijardi evra više zahvaljujući režimu koji stalno brine o sopstvenom rejtingu, a koji održava medijskom mašinerijom koja ne poštuje nikakve zakone i standarde, oduzimajući ljudsko dostojanstvo svakome ko pokaže da misli svojom glavom.Naša zemlja je okupirana od strane multinacionalnih kompanija i zapadnih ambasadora koji su dozvolili apsolutnu vlast i diktaturu pojedincu koji radi sve što oni požele.Sprovođenjem francusko-nemačkog sporazuma, približavanjem Srbije NATO-u, udaljavanjem od Rusije, vraćanjem Rio Tinta i još ko zna čime Vučić je platio krađu izbora i kupio dodatno vreme da vlada kao despot.Vi nastavljate da nas zadužujete sada sa još tri milijarde evra. Znate li vi da ste svakoga u Srbiji i ko gleda i ko ne gleda ovaj prenos zadužili skoro četiri hiljade evra tokom vaše vlasti, što je preko 150% više nego kada ste došli na vlast? Zadužujete nas 100 evra u sekundi svakog dana. Svaki srpski domaćin to zna i da mu se u kući sin tako ponaša on bi ga najurio, kao što zna i da se kuća pravi od temelja. Mi nemamo temelj, a vi pokušavate da gradite spratove. Mi nemamo kanalizaciju, a vi pravite leteće automobile. Mi nemamo klimatizaciju u porodilištima, vi gradite stadion od milijardu evra.Imenovali ste vlasnika pečenjare Milorada Grčića za direktora EPS-a. Napravio je štetu od skoro milijardu evra, a sada uzimate kredite za likvidnost EPS-a, a njega nagrađujete mestom predsednika opštine Obrenovac.Posle njega zadatak, doduše malo sofisticiraniji, dobila je bankar, sa iskustvom u SNN, dugogodišnji lobista Rio Tinta i američki državljanin, aktuelni ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.Uzimate preko 20 milijardi evra kredita za mini EKSPO koji nije ni blizu pravog EKSPO. Uzećete 15 milijardi za nuklearku, tri milijarde za francuske avione i sve tako redom. Zadužujete naša pokolenja i hvalite se time pričajući bajke o ekonomskoj moći Srbije. Koja ekonomska moć kada dižete kredite za likvidnost budžeta i EPS-a kod komercijalnih banaka? To je gore nego da građani kupuju hleb sa kreditnom karticom ili da dižu kredit da bi podmirili osnovne životne ste TV pretplatu za 20%. Ja na tom Javnom servisu nikada nisam bio, kao uostalom i 99% mojih kolega iz opozicije, ali vam zato čestitam petstoto Vučićevo ukazanje na televizijama samo u ovoj godini.

Ti koji to izjavljuju možda i žive bolje nego pre nego što su uzjahali na leđa ovom narodu, ali običan narod zna da vašeg boljitka ima samo na vašim ružičastim televizijama. Ljudi jedva spajaju kraj sa krajem kao i pre 12 godina kada ste došli na vlast.Nova poskupljenja više niko i ne registruje, svaki dan nešto poskupi. Postali smo najskuplji u regionu, a i šire. Znate li da samo 12 zemalja u svetu Znate li da samo 12 zemalja u svetu ima skuplji dizel od Srbije? Jedan uman čovek me je pre neki dan podsetio na knjigu koja se zove „Šok budućnosti“, koju je još 1970. godine objavio američki sociolog Alvin Tofler.

To znači da bombardovanje kolektivne svesti tolikom količinom promena, događaja, podataka i kontradiktornih informacija preopterećuje i isključuje analitičnost ljudskog uma, pa čovek bira lakši put i potčinjava se. To se nama dešava više nego drugima. Zašto? Zato što svi dobro znamo da se jedan pojedinac u našoj državi danonoćno bavi psihologijom masa, uticajem medija na javno mnjenje, ispitivanjem javnog mnjenja, spinovanjem tehnikama manipulacija, ispiranja mozgova i instrumentima vladanja. Da, taj pojedinac je Aleksandar Vučić.Naš narod ima izreku koja najbolje opisuje vaše poslovne aranžmane i spoljnu politiku Srbije, a glasi – đe god sam bio, svud sam poginuo. Podržali ste Klintonove, pobedio Tramp. Podržali ste Makrona, potučen do nogu. Ulagujete se Šolcu, a njega tek čeka izborni debakl. Samo od Putina bežite ko đavo od krsta, iako se narodu predstavljate kao rusofili. E sad, oko nuklearnih elektrana koje planirate, a niste otvorili ozbiljnu naučnu raspravu o tome da li nam trebaju ili nam ne trebaju, da li je bolje da je grade Francuzi za 15 milijardi ili Rusi za pet milijardi. Uzgred, Rusi grade i Mađarima i Turcima, koji su takođe u NATO paktu. Ne reče li onomad Vučić da mi nemamo ljude koji umeju da upravljaju fudbalskim stadionima, pa ćemo zato dati strancima da upravljaju? Ja pitam – pa ako nemamo ljude za stadione, odakle nam za nuklearnu elektranu?Građani Srbije treba da znaju da ne pričate istinu kada kažete da u Evropskoj uniji postoje rudnici litijuma.

Kažite otvoreno narodu da se zalažete za pravljenje nuklearke, jer su za iskopavanje litijuma i proizvodnju baterija neophodne velike količine energije, koje sada nemamo za te potrebe. Hoćete prvenstveno da napravite nuklearku za račun stranih investitora da bi nam oni zauzvrat zagadili životnu sredinu za mizernu rudnu rentu. I sam Šolc je ovde usred Beograda rekao da postaje posledice po životnu sredinu kod kopanja litijuma. Čak ni on nije mogao da sakrije tu činjenicu, ali zato ima vas, majstore za kuvanje žaba i obmanu sopstvenog naroda.Arsen koji će biti odložen na deponiju će najverovatnije završiti kao arsen-trioksid klasifikovan kao kancerogen i 1A mutagen, štetan po vodenu životnu sredinu, kako akutno, tako i hronično. Pitali smo, a ćute i Vlada Srbije i „Rio Tinto“, ide li nedostajući arsen u efluent, a odatle u Jadar i dalje?Drugo pitanje je bilo – na čemu „Rio Tinto“ štedi? Smanjuju skladišne kapacitete, kako za sumpornu kiselinu, tako i za eksploziju. Eto na čemu štede. „Rio Tinto“, znači, štedi na bezbednosti. Da li ste svesni kakvu budućnost preuzimate za decu Srbije?Što niste u kampanji bili tako navalentni prema kopanju litijuma kao sada? Što niste narodu jasno i glasno rekli ono što sada maratonski pričate i vi i vaši plaćeni megafoni po svim medijima? Niste, jer da jeste, izbore bi izgubili, uprkos onome što ste radili da ih dobijete.Elem, naša spoljna politika zaista izgleda kao cirkus, pa u tom smislu smatram izbor Marka Đurića potpuno adekvatnim za mesto ministra spoljnih poslova. Da li ste vi čuli za opciju „uzdržan“ prilikom glasanja ili za opciju „ne glasati“? Ako ste čuli, što se nijednom niste uzdržali od glasanja protiv Rusije u Ujedinjenim nacijama, nijednom, a sedam puta ste glasali za Ujedinjene nacije koje osuđuju Rusiju, misleći da to niko u Srbiji ne vidi?Osim što ste pametni, kako je ponosno Vučić rekao 2016. godine kada je podržao Klintonovu protiv Trampa, sad pokušavate da budete i nevidljivi.Smirite, molim vas, gospodina sa moje leve strane, imaće priliku. Vi još samo sa životinjama da počnete da govorite, kao doktor Dulitl, i možete cirkus da otvorite. Upravnika već imate. Imamo i direktora beogradskog metroa i tri direktora fabrike vakcina, koja doduše ne radi. Kod vas može svašta, čak i drveni šporet.Srpska šporet.Srpska municija vredna 800 miliona evra je završila preko američkih i čeških firmi kod Ukrajinaca. Vi o tome kao nemate pojma, mada je vrhovnik rekao da ga ne zanima krajnji kupac srpske municije. Dosta glupo rečeno, kada se zna za klauzulu o zabrani prodaje trećoj strani.Vučić se pre neki dan sastao sa Zelenskim, ali zato od sastanka ili bar telefonskog razgovora sa Putinom i Lavrovom nema ništa. Nekada se hvalio koliko puta se često čuje, vidi sa Putinom, a sad se hvali koliko se često nije čuo i video sa Putinom. Mada nije da mu je stran takav obrt.U Kazanj na zasedanje BRIKS-a niste smeli da odete, čak ni kao posmatrači, ali zato ste bili na samitu NATO-a u Vašingtonu, i to na ministarskom nivou, što je ponosno, naravno, pre Vlade Srbije najavio ambasador SAD-a u Srbiji.

i vojnicima NATO-a, uprkos moratorijumu na vojne vežbe sa stranim armijama koje ste sami doneli. Moratorijum ne važi za NATO, ne piše to u njemu, ali se to izgleda podrazumeva. Kao što se podrazumeva i to da američki ambasador najavi učešće Marka Đurića pre Vlade Srbije. To je ta cirkuska politika o kojoj sam pričao.Teško da ćete Ruse ubediti da smo jedna familija posle svega ovoga. To što oni sada prelaze preko toga, zbog spleta raznih okolnosti, i to sa osmehom, to je sad tako, ali zaboraviti nam neće. Na najvažniji istorijski praznik ove zemlje, učestvujete na manevrima sa vojskom NATO pakta u našoj kasarni, u našoj zemlji. No, možda to i ne treba da nas čudi, pošto ste mogli da pozovete na 18. godišnjicu NATO agresije, na svoj stranački miting 24. marta 2017. godine u Areni Gerharda Šredera, kojeg ste pompezno najavili, kao velikog prijatelja Srbije i Aleksandra Vučića, i kojeg ste uz gromoglasan aplauz ispratili do bine da vam se obrati. 18 godina ranije obratio tog istog datuma građanima Nemačke i saopštio da će NATO da napadne Srbiju, odnosno Jugoslaviju.Džaba je što vi sebe nazivate vukovima, ako se ponašate kao miševi. Srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ste se faktički odrekli kada ste ukinuli srpsku policiju i sudove i Kurtijeve vukove pustili da čuvaju srpsku jagnjad. Vi ste krivi jer ste godinama naš narod ubeđivali da nema predaje, tobož, da vodimo pet-nula, da smo opet pobedili u Briselu i slično. Da biste samo dve nedelje posle izbora priznali međunarodne registarske tablice tzv. republike Kosovo. To vam nije bilo dosta, već je onaj Petko iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koju niste usudili da podignete na nivo ministarstva, javno lagao ljude da to radite po modelu Hongkonga i da u Italiji postoje i druge međunarodne registarske tablice osim italijanskih.Član 7. francusko-nemačkog sporazuma, koji ste prihvatili i sprovodite svakim danom, kaže da će Srpska pravoslavna crkva da formalizuje svoj status na Kosovu i Metohiji. Srpska pravoslavna crkva i Srbi su svoj status na Kosovu i Metohiji i pred Bogom i pred istorijom formalizovali još 1389. godine i ne treba da ga rešavaju ni pred Kurtijem ni pred Vučićem. Odbili ste da u ovoj Skupštini prihvatite deklaraciju koju smo predložili mi iz Srpske koalicije NADA, kojom bi jasno rekli da se u Srebrenici nije desio

ste preuzeli prama državama koje su bili sponzori, kosponzori Rezolucije o Srebrnici osim što ste okačili digitalno Nemačku zastavu od 100 metara pre neki dan usred Beograda valjda za „Danke Deutschland“ osim što ste opet glasali protiv Rusije, osim što ste učestvovali na samitu NATO pakta šta ste učinili? učinili? Izgleda ništa, više to ni ne spominjete misleći da će vam proći ono „svakog čuda za tri dana dosta“.Hoćete li podržati narod Republike Srpske ako odluči da održi referendum o nezavisnosti? Ne, neće, jer ne smete, pre će biti da ćete ga pustiti niz vodu kao i Republiku Srpsku Krajnu i Srpski narod na Kosovu i Metohiji.Važno da je Vučić ne tako davno javno izjavio da sadašnji prijatelji i savetnici Klinton, Bler i Šreder trebaju da odgovaraju pred nekim novim Nirnbergom za zločine protiv srpskog naroda i države i onda je bio u pravu.Na kraju POKS i Novi DSS se nedvosmisleno, iskreno i trajno zalažu za srpsko jedinstvo čvrste veze celokupnog srpskog naroda ma gde on živeo sa posebnim akcentom na državnost Republike koju je izborila u krvi i koja priznata Dejtonskim sporazumom, ali vi se kao i u svemu drugome isključivo bavite formom, a ne suštinom, bavite se predstavom, a ne nasušnom potrebom, pa tako pokušavate da podmetnete i nama i srpskom narodu deklaraciju slatkastog imena zajedničke budućnosti srpskog naroda. Pri tome prećutkujući i nama i srpskom narodu da to nije nikakva budućnost u zajedničkoj državi zvali je velikom Srbijom ili kako god hoćete već budućnost u Evropskoj Uniji.Ova deklaracija lepo zvuči, ali ona nema nikakvo pravno dejstvo i vi to dobro znate i to ponavljate ponizno prema svima na zapadu koji su odigli obrvu protiv ove deklaracije. Ova deklaracija je primer onoga što moj prijatelj i koalicioni partner Miloš Jovanović zove fasadni patriotizam.Hvala lepo. **Snežana Paunović** Gospodine Vučeviću, ja bih vas prvo molio kao predsednika Srpske napredne stranke da ubuduće pažljivo biramo koga stavljamo na naše liste. Prvo smo imali onog što je bio 35-ti pa sada vidite dokle je dogurao, a sada smo slušali ove koji vidite kako su oni teško podnosili to što su do juče bili u vlasti sa Srpskom naprednom strankom.Vidite oni se žale na Miću Grčića danas, a kada je Mića Grčić izabran 2016. godine ne sećam se da su nešto rekli, ne sećam se da su se bunili, ne sećam se da su nešto govorili protiv Miće Grčića i njegovog izbora, tada su lepo sedeli u direktorskim foteljama zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci, radili tamo šta su radili, a sada vidite kako su oni nešto podnosili sve ono što se u državi dešava i evo sada su se konačno oslobodili to da nam kažu. Jedino što se konkretnog slučaja tiče nisam siguran za sve informacije odakle su došle, nešto sumnjam da su došle sa malo zapadne strane, sa one strane Dunava što bi neki rekli, ali tamo gore kod Apatina.Što se tiče kvaliteta onoga o čemu govore ovi ljudi, dakle, građani Srbije da znaju ovi ljudi su pre dva dana održali konferenciju za štampu u holu Narodne skupštine i obavestili javnost da se Ivana Španović povukla sa Olimpijskih igara u znak protesta što se u Srbiji potpisuje memorandum o eventualnoj eksploataciji litijuma koga neće biti ukoliko ne budu bili ispunjeni svi ekološki standardi. Danas je ili juče objavljeno da su advokati Ivane Španović podneli prijave, demantovali neistine koje su oni izneli da se žena nije povukla zbog toga niti to ima ikakve veze i tako dalje. E, koliko je to bilo tačno, toliko je bila tačna i sva ova splačina od govora koju smo imali prilike da čujemo udrobljena od svega pomalo.(Aleksandar vas gospodine Jovanoviću to sa „crvenim fenjerima“ i višnjicima probajte negde drugde.Dakle, ono što je ovde bitno, to je samo da kvalitet govora pokazuje informacija o Ivan Španović i to što je udrobio od Republike Srpske preko Kosova i međunarodne politike i tako dalje, jedino što mogu tužno da konstatujem to je, nezgodno je kada vam dezinformacije šalju iz jedne susedne zemlje u želji da ih ovde plasirate misleći da ćete da postignete nekakav efekat. Nećete. Hvala

rekli ste ni u jednoj državi ako imaju veće kapacitete, odnosno veće zalihe. Ja imam pred sobom vrlo konkretne podatke. Što se tiče Savezne Republike Nemačke, dva projekta, projekat „Zinvald“, 35 kilometara plan je da studije predizvodljivosti budu završene u prva tri meseca 2025. godine. „Izirokarbon“ u dolini Gornje Rajne, dozvole za istraživanje su izdate u svrhu komercijalnog istraživanja mineralnih resursa, bez eksploatacije u ovom trenutku. Znači, da se radi na tome. Republika Češka, u Češkoj se realizuje projekat litijuma „Sinovek“ od strane kompanije, da ne navodim, da ne bude reklama, kapacitet proizvodnje 26 do 29 hiljada litijuma, sa vekom eksploatacije do 25 godina. Francuska, planirana je isto eksploatacija počev od 2028. godine sa vekom eksploatacije od 25 godina, kompanija „Inmerisili“ da ne pogrešim oko izgovora, u Portugalu sam već bi to imalo smisla naravno, da vi niste saučesnici u celom ovom projektu jer ste bili nekada deo SPO, stranke koja je bila na vlasti u Republici Srbiji u prvom mandatu Vojislava Koštunice, do 2007. godine. Tada, baš u tom mandatu kada ste vi bili koalicioni partner, odnosno činili Vladu Republike Srbije, Vlada je dozvolila Rio Sava i tada se prvi put pominje ta firma kao ćerka firma Rio Tinta u Vladi Vojislava Koštunice. Zatim, 8. juna 2004. godine odobravate izvođenje geoloških istraživanja, zatim 2004. godine imate novi dokument, rešenje kojim se ovom preduzeću dozvoljava istraživanje u Loznici. Drugi dokument 17. januar 2005. godine, odobrava se istraživanje u okviru proširenih granica.

samo pokazuje da vi nemate kredibilitet da kritikujete i legitimitet, da kritikujete ovaj projekat jer ste saučesnici, vi ste doveli ovu kompaniju i vi ste im dali ova prava. Kada kažem vi, vaša politika, pa niste ni vi se meni obraćali lično, govorili ste o politici, vi ste mahom ovde naravno taj tekst koji ste pripremili usmerili ka Aleksandru Vučiću, a naravno vaše su procene da kada njega napadnete to vam donosi najviše političkih poena iako vas svaki izbori demantuju u tome.To je prvi aspekt zašto osporavam vaš legitimitet da pričate na ovaj način kako ste pričali.Pod dva, ako bi zamislio da ste to što ste vi govorili sve tačno, onda ste tek odgovorni jer ste bili u Vladi koja je dovela Rio Tinto i odobrila mu, a onda ste sa nama deset godina vodili Srbiju. godina ste sa nama vodili Srbiju. Od 12 godina koliko je naša stranka odgovorna za Republiku Srbiju, vi ste deset godina naš čvrst koalicioni partner bili, od lokalnog, pokrajinskog, do republičkog nivoa i glasali za sve ove odluke, glasali za sve ove ljude, sve podržavali i učestvovali u kampanjama sa nama. U svim kampanjama i bili sa nama na listama. Vi i ja zajedno učestvovali na izborima. Zajedno bili sa nama, glasali za tog Grčića i za sve druge ljude koje ste sada spomenuli. Pa, zajedno bili na listi koja je nosila ime Aleksandra Vučića, 2014, 2016, 2017, 2018, 202. svaki put, baš vi zajedno sa mnom, sa nama, Aleksandar Vučić, pa crtica, pa kako se već lista, kampanja zvala. Pa, kako se tada niste setili da kažete da se sve ovo dešava u Srbiji. Pa, ne može da se sve ovo loše desilo od kada vi napuštate koaliciju ili vas mi zamoljavamo i molimo, da upotrebim takav termin, da napustite koaliciju. Pa, Pa, kako je to moguće, deset godina perfekcije, pa dve godine katastrofe ili ste vi odgovorni za ovih deset godina.Vi očigledno niste naučili kako ste prošli na izborima sad u junu, pa to ste pokušali da plasirate na lokalnom nivou, pa sve vam se obilo o glavu, ne možete vi da kritikujete i da kažete, stanje je loše u ovom gradu, u ovoj opštini. Pa, vi ste bili deo vlasti toga, bili ste deo vlasti i pre nas, bili ste deo vlasti i kao SPO, pa ste bili deo vlasti sa raznim političkim opcijama i ništa vam nije smetalo, ali imate jednu konstantu do sada dok se niste sada spojili u ovu koaliciju, nikada niste Kosovo i Metohiju spomenuli.Ja sam živi svedok. Vi ste pričali samo o javno komunalnim preduzećima, upravama, sekretarijatima, pozicijama, načelnicima, podnačelnicima, znali ste perfektno strukturu svake lokalne samouprave.Kosovo i Metohiju nikada niste spomenuli, kao gradonačelnik Novog Sada, nekoliko puta sam vodio delegacije grada na Kosovo i Metohiju, napadan od ovih sa kojima smo danas koalicioni partneri, šta će gradonačelnik na Kosovo i Metohiji, to mu nije posao i išli su razni koalicioni partneri nikad iz vaše stranke, nikada iz vaše stranke. Vi nikada niste spomenuli Kosovo i Metohiju, kao jedan politički aspekt, činjenicu, razlog, uslov, momenat da se oko nečega spomenu i oko Rusije.Oko Rusije, vi nama držite predavanje o antiruskoj politici, pa vi ste u koaliciji sa najvećim mrziteljima ruskog naroda i Rusije, sa najvećim mrziteljima. Pa, vi ste sa onima koji šalju ljude da ratuju protiv Rusa, pa vi ste u koaliciji sa onima koji se zalažu da se prekinu svi odnosi sa Ruskom Federacijom i ruskim narodom, koji smatraju da treba proterati rusku književnost, koji smatraju da treba zabraniti ruske medije, koji smatraju da mi ne smemo da komuniciramo ni sa jednim Rusom, ni sa jednom institucijom, nijednim predstavnikom Ruske Federacije i vi dolazite iz te koalicije da nama kažete da mi vodimo antirusku politiku.Pa,

ne postizborni, predizborni, išli zajedno, vodio vas Nenad Čanak, pa kako tada se niste setili Rusije, pa gde vam je tad bilo Kosovo i Metohija?Pa, reč niste spomenuli, vas briga i za Rusiju i za Kosovo i Metohiju, nego to sad vidite kao polje delovanja, a mi bi to mogli nešto da kažemo to je isplativo da izazovemo negde nervozu u nadi da će vas neko pozvati u koaliciju na lokalnom nivou. Neće vs niko nigde pozvati, niste se pokazali dostojnim, pljunuli ste na sve ono što smo zajednički radili, hvala vam na tome, nama lakše za dalje, mi znamo na čemu smo, ali da mi držite patriotske pridike i predavanja ne možete, jel vas ja lično znam i ja sam radio sa vama i znam vas u dušu, znam vas u sekundu, znam vas u minut, u metar, u santimetar i kako ste razmišljali i kako ste delovali. Meni to ne možete da pričate.Aleksandar Vučić je neko koga ste podržavali i koga ste molili da vas primi da se dogovorite o političkoj saradnji, isti taj Aleksandar Vučić o kome danas pričate ovako, jer vam je bio cilj da budete sa nama i da budete na listi koja je nosila naziv Aleksandar Vučić i zato nemate pravo da pričate to na način kako ste pričali. **Ana Izvinite, nije vas pomenuo, rekao je – pričam o vašoj politici, citiram predsednika Vlade – pričam o vašoj politici, ne pričam o vama. Tako da, da, nije vas pomenuo, odgovorio je na ono što ste vi pričali, još jednom, treći put danas isto kažem, molim vas, hajde da idemo dalje.Treći put danas kažem da dozvolim taj princip, jedno zasedanje, jedna sednica se nikada ne bi završila, tako da nastavljamo dalje.Reč ima Dragana Lukić, izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani predsedniče Vlade, poštovani ministri sa saradnicima, građani Republike Srbije, poštovane kolege narodni poslanici.Javila sam se povodom predloga zakona koji se odnosi na potrebe finansiranja izgradnje treće deonice auto puta Ruma Šabac, odnosno brze saobraćajnice Šabac Loznica, u dužini od 54,5

Kao što smo i na rekonstrukciju pruge između Loznice i Šapca izgrađene 1950. godine, čekali skoro sedam decenija

u poslednje vreme su nas se setili predstavnici bivšeg režima koji su bili vlast kada je Rio Tinto došao u Srbiju, koji su sa Rio Tintom potpisali niz sporazuma o saradnji, koji su promenili zakon u korist Rio Tinta, da onaj ko vrši istražne radnje, automatski ima pravo eksploatacije, koji su o litijumu govorili u superlativu koji su govorili da je to razvojna šansa, što de fakto jeste i sve bi to bilo u redu da nisu promenili ploču onog momenta kada više nisu vlast.Danas su opozicija i državi i litijumu i sebi. Prave se da je ta rudarska kompanija došla u Srbiju valjda da istražuje zemljište koje je pogodno za sađenje jagoda. Oni nas posećuju, šire dezinformacije, pokušavaju da uberu neki politčki poen, ne dozvoljavajući uopšte da se čuje reč struke, da se čuje širi društveni dijalog, da se čuje stav vladajuće stranke koji je jasan da litijum se neće iskopavati ukoliko ne budu ispoštovani svi standardi zaštite životne sredine, koji su u skladu sa zakonima ove države i standardima EU.Da se EU.Da se vratim na dela, pošto mi imamo odgovornost prema građanima. Ova brza saobraćajnica približiće Loznicu i Beogradu i Novom Sadu.Pre nekoliko godina da bismo od Loznice stigli do Beograda, bilo nam je potrebno između dva i po do tri sata. Završetkom auto puta i puštanjem u saobraćaj, to vreme se skratilo za nešto manje od od dva sata, koliko mi je jutros trebalo da dođem iz Loznice do Beograda. A završetkom brze saobraćajnice, čiji se radovi izvode sedam dana u nedelji, u tri smene, iz Loznice do Beograda ćemo stizati za 70 minuta. Loznica će biti bliža Beogradu, a Beograd i nove investicije bliže Loznici. Biće i leteći taksi.Takođe, auto taksi.Takođe, auto put Ruma Šabac, povezan je i sa postojećem auto putem E70 Beograd Šid, vi više ne možete u Loznici, ne slušaju vas, pa pokušavate ovde, povezan je sa postojećim auto putem Beograd Šid, a biće povezan i sa budućim Fruškogorskim koridorom i kada se taj Fruškodorski koridor izgradi, od Loznice do Beograda ćemo stizati za sat vremena.Šta to znači za građane? Znači najpre mladim ljudima koji budu želeli da studiraju u Beogradu ili Novom Sadu, da će moći da žive u svom gradu, što će biti ogromna finansijska olakšica za njihove roditelje. Biše spašeno više ljudskih života, jer će tercijarne zdravstvene ustanove, do njih će se stizati brzo, a znamo da je kod urgentnih stanja, gde je potrebna dodatna dijagnostika i lečenje, vreme od presudnog značaja. Doći će novi investitori. Otvoriće se nove fabrike, otvoriće se nova radna mesta, što će doprineti kako turističkom, tako i celokupnom razvoju Podrinja.U

to su investicije od nacionalnog značaja.Loznica je danas grad kranova, koji su simbol građevinske industrije koja je u ekspanziji. U Loznici je danas do poslednjeg mesta popunjena industrijska zona Šepak, a završetkom ove saobraćajnice biće nam potrebna nova industrijska zona.Sledeći benefiti ove brze saobraćajnice su i ti da će izgradnjom ove saobraćajnice i auto-puta biti povezano više od 600 hiljada ljudi u Mačvanskom i Sremskom okrugu i to će biti najkraći put od Novog Sada i Beograda do Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.Ti radovi na zaostaloj infrastrukturi u Srbiji postali su prioritet tek nakon 2012. godine, a danas umrežavamo gradove putevima.Transportna povezanost je kamen temeljac kako ekonomske, tako i društvene integracije Zapadnog Balkana i EU.Za kraj EU.Za kraj dozvolite mi samo, pošto se ovih dana više puta pominjala planina Cer, naravno u svrhu zloupotrebe i politikanstva od pojedinih predstavnika opozicije.Rođena

a što se tiče ekologije, pozovite vaše prijatelje, ukoliko vam je još uvek neko ostao, pošto vam jednog dana smetaju političari sa istoka, drugog dana vam smetaju političari sa zapada, pozovite ih da zajedno očistimo Cer od milosrdne akcije od pre 25 godina ne bi li se stopa mortaliteta i razbolevanja od malignih bolesti smanjio u mom zavičaju, u čijim kandžama sam i sama bila, a nije bilo rudnika litijuma.Hvala.